Преминаваме към следващата точка от програмата за работа на Народното събрание, а именно: ПЪРВО законопроекти за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г., № 354-01-3, Светлана Ангелова и група народни представители; Сергей Станишев и група народни представители. От Временната правна комисия кой ще представи доклада по двата законопроекта? Добре дошъл на министър Адемов. Заповядайте, господин министър.

в пленарната зала. Господин Казак, имате ли готовност? Има думата господин Четин Казак да представи доклада на Временната комисия по правни въпроси. ДОКЛАДЧИК ЧЕТИН КАЗАК: Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! „ДОКЛАД на Временната комисия по правни въпроси относно законопроекти за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г., г., № 354-01-3, внесен от Сергей Дмитриевич Станишев и група народни представители на 23 май 2013 г., и № 354-01-2, внесен от Светлана Ангелова Найденова и група народни представители на 22 май 2013 г. На свое заседание, проведено на 28 май 2013 г., Временната комисия по правни въпроси обсъди законопроекти за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г., г., № 354-01-3, внесен от Сергей Дмитриевич Станишев и група народни представители на 23 май 2013 г., и № 354-01-2, внесен от Светлана Ангелова Найденова и група народни представители на 22 май 2013 г. Първият законопроект беше представен от народния представител госпожа Валентина Богданова. Тя припомни, че през предходния управленски мандат е била поставена алтернативата – да се избира между пари за майките или за построяване на детски градини, а именно необходимите 30 млн. лв. за увеличение на обезщетението до размера на минималната работна заплата. Според госпожа Богданова не е необходимо да се противопоставят две необходими политики, а да се направи преглед на бюджета на държавното обществено осигуряване – какви са истинските истинските приходи, какво е изпълнението на бюджета, и да се предприеме пакет от социални мерки. Тя припомни, че през 2006 г. обезщетението за отглеждане на малко дете е изравнено с минималната работна заплата и тази политика е стриктно прилагана до 2009 г. обществено осигуряване за периода 2010 2013 г. тази политика е преустановена, независимо от настойчивата политическа и обществена дискусия в нейна подкрепа. Като продължение на последователно провежданата през 2005 2009 г. политика, със законопроекта се предлага да се възстанови мярка с доказан положителен ефект, а именно увеличаване на размера на обезщетението за отглеждане на малко дете до навършването на двегодишна възраст на детето от 240 лв. на 310 лв. Също така се предлага увеличението на обезщетението за отглеждане на малко дете да се осъществи от 1 октомври 2013 г., което кореспондира с очакваното изпълнение на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване, политиките за насърчаване и подкрепа на семействата и родителите. Законопроектът не изисква допълнителни финансови средства от републиканския бюджет по Необходимите за прилагането му допълнителни средства в размер на 7,5 млн. лв. до 8,3 млн. лв. могат да бъдат осигурени за сметка на очакваните за 2013 г. икономии в разходите на държавното обществено осигуряване. от народния представител Владислав Горанов, който от името на Политическа партия ГЕРБ призна със смирение допусната политическа грешка, тъй като обществото очаква и търси решаването на проблемите, а не противопоставянето между две еднопосочни социални политики, за което ГЕРБ носи своята политическа отговорност и плати своята политическа вина. Той уточни, че законопроектът е със същия предмет и обхват, с изключение на срока увеличението на обезщетението за отглеждане на малко дете до навършването на двегодишна възраст на детето от 240 лв. на 310 лв. да важи от 1 юли 2013 г. Аргументите, обосноваващи този срок, са анализ на изпълнението на бюджета на ДОО за 2013 г. за първите 4 месеца, според който се очертават определени икономии както в разходите за краткосрочни обезщетения, така и в разходите за пенсии до края на 2013 г.

да се увеличи размерът на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване от 240 лв. на 310 лв., считано от 1 юли 2013 г. Очакваният допълнителен разход по бюджета на ДОО до края на 2013 г. е в размер на около 15 млн. лв. и би могъл да се извърши в рамките на разходите по консолидирания бюджет на ДОО за 2013 г. за сметка на очертаващите се икономии по реда на § 1, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. По двата законопроекта се проведе обсъждане, в което взеха участие народните представители Янаки Стоилов, Мая Манолова, Хамид Хамид и Четин Казак, които се обединиха около следните принципни въпроси: - единодушна подкрепа за предлаганата социална мярка; - обсъждането на срока на предлаганата мярка – 1 юли или 1 октомври 2013 г., да се извърши след необходим преглед и анализ от страна на правителството на финансовото състояние на държавата, които ще дадат отговор на въпроса за срока на въвеждане на предлаганото увеличение на обезщетението за отглеждането на дете до навършването на двегодишна възраст от 240 лв. на 310 лв.; обсъждането на срока на предлаганата социална мярка да се проведе между първо и второ четене на законопроектите чрез съпоставянето с пакет от социални мерки и плащания за различни социални групи и адресати с цел разширяване на този кръг, обоснован от финансовите възможности; възприемането на критерия минимална работна заплата за обезщетението за отглеждане на дете до навършването на двегодишна възраст е адекватният критерий за социални плащания. След проведеното обсъждане, с единодушие от 9 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, Временната комисия по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроекти за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г., г., № 354-01-3, внесен от Сергей Дмитриевич Станишев и група народни представители на 23 май 2013 г., и № 354-01-2, внесен от Светлана Ангелова Найденова и група народни представители на 22 май 2013 г.” Благодаря.

Има думата народният представител Светлана Ангелова да представи в рамките на 10 минути внесения Законопроект за изменение на Закона за бюджета Темата за увеличаване на обезщетението за гледане на малко дете от една- до двегодишна възраст е изключително гореща тема, която дебатирахме още в края на миналата година, когато разглеждахме бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. Тогава ние, управляващите, не заложихме и не гласувахме увеличаването на тези пари. Няма как да не признаем като грешка това, което направихме, а именно отказът да вдигнем парите за майките. Съзнаваме какво сме направили, платихме висока цена за това, но същевременно бързахме да си поправим грешката и в нашата управленска програма заложихме повече пари и увеличаване на финансовата подкрепа за майките, както и възстановяване на практиката обезщетението за гледане на дете да бъде равно на минималната работна заплата. свършиха. Предизборните надпреварвания приключиха. Време е вече всички партии да изпълняват своите предизборни обещания и послания, които дадоха на хората. Ние от ГЕРБ сме отговорна партия затова още в първия работен ден на Четиридесет и второто Народно събрание внесохме Законопроекта за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г., с който предлагаме парите за обезщетение за гледане на дете от една- до двегодишна възраст да бъдат увеличени от 240 на 310 лв., считано от 1 юли тази година. С този си акт ние показахме, че сме партия не на думи, а на дела, партия, която не дава напразни, неизпълними и популистки обещания, а реални действия. Същевременно искам да подчертая, че няма как да избягаме от отговорност по отношение на това, което не направихме за майките. Напротив, ние съзнаваме какво сме направили, признаваме си грешките, затова и основният мотив на нашия законопроект е, че искаме да поправим една грешка, тоест ние сме длъжници на майките. Очакваният допълнителен разход за тази социална мярка от 1 юли до края на 2013 г. е в размер на близо 15 млн. лв. От справката, която ни беше дадена от Националния осигурителен институт, както и от отчета за изпълнение на бюджета на държавното обществено осигуряване за първото тримесечие на НОИ стана ясно, че има икономии. Тези икономии са главно във фонд „Пенсии”. Това ни дава основание да считаме, че има резерви за покриването на тази мярка и не се налага да се правят корекции в държавния бюджет. Надявам се, че този законопроект ще бъде приет единодушно от всички народни представители. Това е реверанс от страна на Политическа партия ГЕРБ – извинение към майките. Благодаря.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

Когато във Временната правна комисия с господин Горанов трябваше да представим двата си законопроекта, аз се пошегувах, че от гледна точка на реда на внасянето на мен се полага правото да бъда първа, тъй като в най-лошия случай нашият законопроект с подобно предложение датира още от края на миналата година, когато се обсъждаше бюджетът за държавното обществено осигуряване. Мислех си, че аргументите днес за подкрепа на този законопроект в тази зала са изговорени, много разпалено и дълго време. Ще се опитам да повторя част от тях. В отговор на призива, който създава духа на днешната дискусия, ще си позволя да се върна към истините, фактите и цитатите, ако щете – във вида, в който са се случили тук. Защо внасяме подобен законопроект? Защото смятаме за справедлива практиката, която е работила в България през периода 2006 - 2009 г. Тогава Четиридесетото Народно събрание по предложение на Министерския съвет с министър-председател Сергей Станишев, отчитайки сериозното изоставане на обезщетението за майчинство, внесе предложение то да бъде в размер на минималната работна заплата и както справедливо в доклада на Правната комисия бе отразено, това решение работеше до 2009 г. Неслучайно, ако погледнете статистиката, това е и времето, в което раждаемостта в България бележи своя пик. Ще видим, че имаме очевидни проблеми с едно решение, което Вие взехте – аз ще търся резултата му – с осигуряване на по-голям кръг детски градини за децата от три години нагоре, но така или иначе от 2009 г. обезщетението за отглеждане на малко дете до две години не мръдна с лев, независимо че всяка година при обсъждане на бюджет на държавното обществено осигуряване добросъвестно сме подписвали, и аз в това число, предложения това обезщетение да бъде в размера на минималната работна заплата – в нито една от тези четири години, четири пленарни заседания, приемали бюджета на ДОО.

че 2013 г. вече разполага с бюджет за ДОО, в който обезщетението за майчинство за първи път е под границата на бедността. Това беше един от аргументите, с който ние водихме дискусия. Повтарям – под под границата на бедността, в България, в която всяка от последните три години се раждат пет хиляди бебета по-малко в сравнение с предходната година. Демографска перспектива – изключително обезкуражаваща, много тревожна, цифри, които звучаха в тази зала – че ние не можем да се отнасяме с безразличие или с чиста аритметика към проблем, който показва, че за три години, към края на миналата година, са починали, за съжаление, 230 хиляди български граждани, а ние плащаме тези малко пари на около 40 хиляди български майки и техният брой очевидно намалява, и че няма да има проблем да бъде предвидена в бюджета тази сума, която прозвуча в изказванията тогава и на господин Адемов – радвам се, че той е тук, и на Коалиция за България, и на Синята коалиция, на три политически групи, които убеждаваха колегите си от ГЕРБ, че такова решение може да бъде взето, че бюджетът може да го понесе, че има резерви в него и че той е въпрос на много сериозна отговорност към бъдещето на България. И това въобще не е клише. Уважаеми госпожи и господа, аз съм православна християнка. Вярвам в смирението, вярвам в разкаянието, но ще си позволя да кажа нещо. Когато човек осъзнава грешката си, той може да я поправи. Четири пъти ние Ви дадохме възможност да поправите грешката си, ако сте я приели като грешка – в четири бюджета на държавното обществено осигуряване.

от второ четене на Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване. И без да се връщам към нашите аргументи, ще си позволя да цитирам Вашите. Те не са емоционални, те са прагматични и изключително ясни, включително и Вашите реакции в средствата за масова информация, които Вие, като политици от управляващото тогава мнозинство, сте давали. Госпожа Менда Стоянова като председател на Бюджетната комисия казва пред радио „Пловдив”: „Държавата няма ангажименти да гледа децата. Това е отговорност на семействата. Държавата може само да ги подпомага. Като човек Ви разбирам, но бюджетът няма възможности да понесе увеличаване на майчинските”. Госпожа Светлана Ангелова, повтаряйки тогава министър Тотю Младенов, казва, че е лошо, че не е добре да се създава професия майка и че е важно да бъдат създадени условия жените бързо да се върнат на пазара на труда. Аз ще кажа нещо и по позицията на ексминистър Тотю Младенов, но искам бързо да кажа две неща, за да спрем да спекулираме. Грозно е, че хора, които знаят текстовете на законите, говорят глупости.

които са внасяли своя коректен, законово уреден внос в осигурителната система, във Фонд „Общи заболявания и майчинство” и те имат осигурителни права, извинявайте, с които Вие се изгаврихте. Това е смисълът на този фонд. Не става дума за неработещи майки. Грозно беше, отново в изказване и аз добросъвестно ще го цитирам, за да се уточним кое е грешка и кое е управленска философия, защото оттам насетне трябва очевидно да говорим с този си тип разбиране. Министър Тотю Младенов: „България има една голяма придобивка, която в кризата ние запазихме. Аз се гордея с това”. Между другото, това е мярка, въведена от предишно Народно събрание по предложение на Министерския съвет с друг министър-председател – Сергей Станишев. Това са 410 дни, от които 45 дни преди раждане, майките получават през първата година 90%. Това го няма никъде освен в Швеция и България. Това е много добра социална придобивка. Аз бързам да Ви напомня, че тази социална придобивка Вие много сериозно променихте като възможност, увеличавайки двойно срока, на база на който се изчислява обезщетението – от 12, на 24 месеца, така че нямаше как да не падне. „По-добре да не вземаме от тази придобивка за първата година, за да даваме за втората година допълнителни социални услуги”. И отдолу ни обяснява колко са нараснали приемните семейства, какви социални услуги се предлагат, какво отделя Програма „Човешки ресурси” за подпомагане на младите родители, за да има кой да гледа техните деца, отново схемата на работа и така нататък. Уважаеми госпожи и господа, казвам това, защото аз, а мисля, че и моите колеги ще подкрепим Вашия законопроект, защото това изисква парламентаризмът. Те са общо-взето с идентично съдържание – имаме разлика в датата, от която да започне действието на този проектозакон. Приемам, че между двете четения може да се води разговор. Но да твърдите днес, че това трябва да стане безапелационно от 1 юли, със заявлението отново, тогава на вносителя на този проект за бюджет ексминистър Тотю Младенов: „Що се отнася специално до общественото осигуряване, аз казах толкова са приходите в системата, толкова е осигурителната вноска за общо заболяване и майчинство, в която се разпростираме, въпреки че дефицитът в този фонд ще бъде 46 милиона. Толкова. Благодаря”, цитирам дословно.

Това повтаряме четири години в опозиция, правим го в първата си година в това Народно събрание и това не е просто клише на опозицията. Това е наше разбиране, което сме защитавали и което отново ще защитим. За да За да не бъда голословна, да се върна към цифрите. На моето изказване, че Вие като народни представители трябва да подкрепите това решение, защото има каузи, около които Народното събрание следва да се обедини, а българските деца са такава кауза и че икономии на гърба на майките и на децата не бива да се правят, чета стенограмата: „Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): „Ех, разплакахме се!” Аз ще дам възможност, ако господин Велчев е тук, да обясни дали в това е имало ирония, дали е имало сарказъм, дали е имало неглижиране – това не е важно, приемам, че е констатация. И затова в рамките на тази констатация разплаканото мнозинство на ГЕРБ отхвърли това предложение, а по-разплаканите се въздържаха. Така че Ви предлагам да приемете законопроекта ни, ни, защото това е общо наше разбиране и се радвам, че Вие дораснахте дотук. Това, че се опомнихте и днес се разкайвате, не Ви дава право да бъдете ничии – нито мои, нито наш, нито чиито и да е ментор. Просто си го спестете. Благодаря. Просрочените минута и половина нека да се приспаднат от времето на Парламентарната група на Коалиция за България за коректност към дебатите. Откривам дебата. Имате думата за изказвания. Заповядайте, имате думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители! Ще започна изказването си с извинение за острия тон, с който ще продължа нататък, първо, защото имаше, да имаше, да го наречем „покаяние”, но нещата, които ще кажа, трябва да се изговорят, за да сме наясно и да не се повтарят по-нататък. Социалната политика е сложно занимание, то не е по силите на Политическа партия ГЕРБ. Защото три и половина години Вие, дами и господа, водихте политика, изцяло подчинена на идеята за макроикономическа стабилност и социалната политика Ви беше последна грижа.

не влизайте в диалог с изказващия се. Това е депутат, който е за първи път в Парламента, оставете го да се изкаже спокойно. Ще се изкажете след него. Социалната политика Ви беше последна грижа – не дясна, не социална, а политика на геноцид спрямо хората, които се нуждаеха от закрилата на държавата, вашата политика стимулираше богатите, олигарсите, монополите, които изсмукваха и последните жизнени сили на българите. По Ваше време бедните понасяха тежестта на кризата и ставаха по-бедни, а богатите – все по-богати. Излишно е да споменавам всички социални групи, които са потърпевши от водената от Вас политика. Само ще попитам вносителите на това предложение: Вие спомняте ли си сериите от протести на български майки и особено на тези от февруари 2013 г.? Спомняте ли си какво искаха те от Вас? Нещо съвсем простичко – да бъде увеличен размерът на майчинството и на детските надбавки. Месечното обезщетение за отглеждане на дете до две години от 240 лв. да стане 310 лв. или равно на минималната работна заплата, надбавките от 35 лв. да се увеличат на 50 лв. и да се получават за всяко българче, без оглед на доходите в семейството. Удовлетворяването на всичките тези искания щеше да насърчава и да създава по-добри условия за раждане и отглеждане на дете именно сред средната класа български

дебатирани са доказателство за късогледството на правителството на ГЕРБ по проблем, който не се измерва с управленския мандат на една или друга политическа сила. Помните ли какво им каза тогава заместник-председателят на Комисията по социална политика на брифинг в Русе по повод на техните искания? Ако не си спомняте, аз ще Ви припомня. Заявихте, че е необходима алтернатива на настоящия модел на майчинство у нас, но не сега е моментът. Заявихте, че ползват доста по-големи придобивки от европейските майки, защото майчинството в Европейския съюз продължава средно 15 седмици, а у нас е 410 дни – придобивка, която беше получена от майките по време на управлението на тройната коалиция. Казахте им, че трябва да се прилага европейска практика за харчене според постъпленията в бюджета и че не трябва финансовите стимули да са в основата на раждаемостта. В паралелен коментар пред радио „Пловдив” председателят на Бюджетната комисия в Четиридесет и първото Народно събрание заяви, че държавата няма ангажимент да отглежда децата. По думите й това е ангажимент преди всичко на семействата, а държавата само ги подкрепя и че в бюджет 2013 г. не са предвидени средства за тези увеличения и не се работи и по вариант за семейно подоходно облагане. Тогава от Конфедерация на труда „Подкрепа” излязоха с декларация, в която поискаха поне 15% ръст на майчинството. Вместо това „загрижеността”, която дойде от депутатската група на ГЕРБ, предложиха на Финансовото министерство да отпусне допълнително 30 млн. лв., които да отидат към общините за изграждане на детски ясли и детски градини. Искането бе обявено на брифинг в Парламента от заместник-шефа на Социалната комисия веднага след протеста. Така щял да се реши трайно въпросът с недостига на местата в детските градини в страната. Иначе, според собствените Ви сметки, 15 милиона бяха необходими и достатъчни, за да се увеличи обезщетението за отглеждане на дете през втората година от 240 на 310 лв. Имаше и моменти, в които обвинихте родителите в пиянство, тоест изпивали детските надбавки. Равносметката от тези обществени дебати е: нямаше увеличение на детските; нямаше увеличение на месечното обезщетение за отглеждане на дете до две години. майките искат повече пари, ще трябва да се връщат на работа по-рано – така ги посъветвахте тогава. Както знаем, надделява този, в който са хлябът и ножът. Отгатнете сами децата на България загубиха или спечелиха от този обществен спор и от Вашите действия. Какво след всички тези Ваши действия само след три месеца по-късно Ви накара коренно да промените мнението си по въпроса, че вече не само изпитвате желание да увеличавате майчинските, ами ги обличате в Законопроект за изменение на Закона за бюджета за държавното обществено осигуряване за 2013 г., който бързо, бързо депозирахте в Деловодството, за да не Ви изпревари някой. Отговорът е много прост: популизъм и това, че друг ще плаща тези разходи, които предлагате. Само че ние не сме с къса памет, българският народ не е с къса памет, майките не са с къса памет. Те помнят какво правихте за тях три години и половина. Няма да Ви позволим да говорите за това как се прави социална политика. Малко памет, много малко памет трябва на хората, за да си спомнят за това какво правихте до последния ден на Вашето управление – цялостната Ви социална политика, която само преди няколко месеца изкара хората на улицата и стана повод правителството да прекрати предсрочно мандата си.

Второ, защото на Вас, които три години и половина все Ви беше виновна тройната коалиция, някой трябва да Ви каже: провалихте се в социалната си политика и въпреки майсторството Ви по прехвърляне на вината върху други, когато се говори за социална политика, трябва мълчаливо да сведете глави и да се извинявате на българския народ за всичко, което му причинихте. В заключение ще кажа, че ще подкрепя и двата проекта. Призовавам и колегите народни представители да подкрепят и двата проекта. Дали от 1 юли или от 1 октомври, може би това решение ще дойде след консултации с Националния

Няма желаещи. Други изказвания ще има ли? Заповядайте, господин Младенов, имате думата.

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, съвсем накратко искам да припомня някои неща, тъй като преди малко

което направихме, с цел в тежката икономическа криза да може по-бързо да расте минималната работна заплата. Въпреки кризата, както знаете, ние успяхме, макар и с малко – от 240 на 310 лв., каквато е в този момент.

кога входирахме това искане за промени в Кодекса за социалното осигуряване. Входирахме го няколко дни след като публично Националният осигурителен институт

Именно от тази гледна точка ние преценихме, че е възможно от първи юли да предложим това увеличаване от 240 на 310 лв. за майките, тъй като това прави

Ако си спомням, доскоро той беше шеф на Осигурителния институт в Стара Загора?! Колега, ако не сте били съгласен с управлението на Националния осигурителен институт, защо бяхте четири години там?

Това е най-доброто постижение на България в Европейския съюз. Няма друга страна в Европейския съюз с толкова дълго платено майчинство. Това е един успех на всички – и на парламентаризма, и на всички правителства досега. Ние успяхме да го запазим въпреки кризата. Сега има възможност в бюджета на държавното обществено осигуряване да се увеличат тези пари, без да се коригира бюджетът. На базата на пенсионната реформа, която направихме от 1 януари 2012 г., това ни позволява да имаме повече пари сега и за майките от първи юли. Затова го предлагаме. Пак повтарям, без да нарушаваме бюджета на държавното обществено осигуряване, на базата на това, че благодарение на пенсионната реформа

Първият, че по настояване на работодатели и синдикати е отвързано обезщетението за отглеждане на дете от минималната работна заплата. Да Ви кажа какви са Ви били аргументите преди на 15 декември 2013 г. тук, от парламентарната трибуна. Не е бил този аргумент, а е бил: това, че дефицит от 46 милиона в НОИ пречи на вземането на такова решение, че толкова е размерът на обезщетенията, че не може да се направи такава политика с парите, които има. Не, и сега не може. Ще Ви кажа по втория аргумент, който оттук споделихте – че НОИ има спестени 15 млн. лв. Преди сте твърдели, че думите на господин Дянков са: „Основание за увеличение на пенсии и детски добавки ни дава това, че 2012 г. приключи по-добре от очакваното. Вместо дефицит от 1 млрд. 200 милиона, имаме само 400 милиона и имаме на разположение 800 милиона повече приходи, което ще ни позволи през 2013 г. да развържем кесиите за пенсии и детски добавки.”.

запазените привилегии на майките по време на Вашето управление. Да припомням ли каква беше позицията Ви тогава? – „Повече пари за майките, но само при по-кратко майчинство” – Бойко Борисов, 15 януари 2013 г. Тоест Вие искахте да посегнете на една привилегия, която предишното правителство беше осигурила на майките – срокът на обезщетение, дългото обезщетение. Е как да повярваме сега, че позицията Ви е искрена и е продиктувана от загриженост към майките и децата? Няма как! Откажете се от това, наистина тази позиция не е убедителна, не буди уважение. Оставете на хората, които последователно са отстоявали тази теза, да я реализират сега в политиката. Благодаря. Втора реплика? Заповядайте, имате думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! В българската и в световната история

и реплики от ГЕРБ.). Интересно е как бяха намерили стотици милиони за подслушване, но нямаше 8 милиона за българските майки.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, искам да повторя: трябваше да направим пенсионната реформа, която вече дава резултати, за да може да има пари, без да увеличаваме дефицита в Националния осигурителен институт и да има повече пари за майките. Ние това направихме от 1 януари 2012 г. Именно поради тази причина, тъй като на консолидирана основа за първите четири месеца Националният осигурителен институт е на плюс, можем да си позволим това и затова го вкарваме от 1 юли. Никога не бихме си позволили популистки да го направим това. Понеже чувам

това. Ако направите това в тази демографска криза, няма да имате пари нито да увеличавате пенсиите, даже ще застрашите Осигурителния институт. Затова направихме тази реформа, за да бъде по-устойчива пенсионната система, за да има повече пари за майките, за безработните и за възрастните хора. Това е изключително важно.

госпожо председател, господин Младенов, с изключително уважение към Вас – не работя в Националния осигурителен институт. Държавен служител съм и съм изпълнявал държавната политика по заетостта и безработицата

Имате думата за изказвания. Има ли желаещи? Заповядайте, господин Имамов. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители!

и до каква степен едно или друго предложение е реализируемо, или не е. Данните се отнасят за първите четири месеца на годината. Дефицитът по консолидираната фискална програма за тези първи четири месеца за 2013 г. е около 300 млн. лв. Забележете, при 200 млн. лв. дефицит за същия период на 2012 г. Някой ще каже, че за трите месеца дефицитът е много голям – около 900 млн. лв. но тук става дума за сезонни фактори и причини, свързани с плащанията в началото на годината. Още по-тревожно обаче е обстоятелството, че този дефицит има много интересна структура. По-голямата част от този дефицит се дължи на дефицит в републиканския бюджет. Какво означава това, уважаеми колеги? Какво е положението в републиканския бюджет? Дефицит за четири месеца: 150 млн. лв. Забележете, през 2012 г. за същия период републиканският бюджет има излишък за тези четири месеца около 20 млн. лв. Може някой тук да каже: защо ни занимаваш с милиони в един бюджет, в който има милиарди, но не е така. Една много елементарна сравнителна характеристика ни води до извода, че последните месеци в Министерския съвет, подчертавам, защото става дума за републиканския бюджет, са правени харчове – яки харчове! Обръщам се към сегашния министър на финансите да провери какво точно е ставало с републиканския бюджет през последните два месеца. За какво са се харчили тези стотици милиони? Това е важен въпрос. А сега, дали става дума за популизъм? Има правила, уважаеми дами и господа, според които във фискалната област не могат да се предлагат големи допълнителни разходи, без да имаме ясна картинка за състоянието на изпълнението на бюджета в средата на годината. Никой досега не си е позволявал да предлага допълнително разходи във вече приет бюджет с много тревожни тенденции по отношение на разходи и приходи, даже и да прави предложение за допълнителни разходи. разходи. Ще Ви припомня, уважаеми колеги от ГЕРБ, че миналата година Вие приехте един Закон за публичните финанси, който забранява подобни разходи по време на годината. Не можете Вие да предлагате допълнителни разходи, и то разходи, които са значителни при тези тревожни тенденции за изпълнение на бюджета, и да твърдите, че това не е популизъм. Популизъм е!

Няма. Други изказвания? Заповядайте, господин Горанов.

Ясно е, че всички се обединяват около целесъобразността на подобно предложение и единственият, основният дебат, който ще се води дали днес, дали в продължение на разглеждането на законопроекта преди неговото приемане, ще бъде датата на влизане в сила. Аз искам да Ви дам няколко аргумента защо няма да е фатално за изпълнението на консолидираната фискална програма, ако това стане така, както е входирано предложението от Светлана Ангелова и група народни представители. Междувременно с риск това да се счете като реплика към някои от изказалите се преди мен колеги, ще дам някои статистически факти в името на добрия ред. Госпожа Богданова спомена, че в четири поредни бюджета е била разкъсана връзката между паричното обезщетение за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст по чл. 53 на Кодекса за социално осигуряване, което не е съвсем истина, тъй като минималната работна заплата стана от 240 на 270 лв. с Постановление № 180 от 2011 г., считано от 1 септември 2011 г. Тоест, през по-голямата част от мандата предлаганите законопроекти за бюджет на държавното обществено осигуряване са спазвали традицията, незаконово установена, подчертавам, да има връзка между размера на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2 години и установения към началото на годината размер на минималната работна заплата. Следва да се има предвид, че в края на месец април 2013 г. с оглед струпването на повече празнични дни, служебното правителство и ръководството на Националния осигурителен институт взе решение за по-ранно изплащане на пенсиите за месец май. Над 100 милиона от разходите, които трябваше да се появят в отчета на консолидираната фискална програма през месец май, се показаха в цитираните данни, има и има и краткосрочни обезщетения, които са изплатени през месец май, за сметка на месец април, което показва следното: консолидираният дефицит за месец април е близък и по-нисък от този, отчетен през април 2012 г., която знаете, че приключи изключително успешно от гледна точка на консолидацията на бюджета.

аргумента на колегите от БСП, че трябва да се балансира между отделни социални мерки, бих могъл да кажа само следното: колеги, икономията в разходите по бюджета на държавното обществено осигуряване няма да Ви даде автоматична възможност, ако не извършите актуализация на бюджета, за допълнителни разходи по републиканския бюджет, ако желаете там да разширите определени социални мерки. Обръщам Ви внимание, когато анализирате какви допълнителни социални мерки в пакет искате да предложите до края на годината. В този смисъл икономията в разхода на фонд „Пенсии”, вероятно такава ще се прояви и в бюджета на НОИ, е източник, който би могъл да бъде използван за подобно увеличение. Много по-лесно, разбира се, е, когато си в опозиция и над главата ти не тегне пряката отговорност да държиш фискалната позиция, да предлагаш по-либерални решения, но аз Ви уверявам, че Парламентарната група на ГЕРБ никога няма да предложи и подкрепи законодателни решения, които поставят под съмнение фискалната стабилност на държавата, като основа за всяка друга надграждаща политика. В първите месеци на тази година, според официалните данни на Министерството на финансите, са постъпили над 700 милиона повече приходи спрямо предходната година. Разликата между двете предложения, които ще се дебатират вероятно в хода на второто гласуване на законопроекта, е между 7 и 9 милиона. Въпрос на целесъобразност и общо решение. Ние ще продължаваме да отстояваме тази позиция, независимо че повечето от Вас смятат, че не ни се полага. Оттук занапред ще имате много време да реферирате към управлението на ГЕРБ, но през същото време ще тече и времето, в което Вие трупате Вашата управленска история. Затова ние ще изчакаме достатъчно дълго да спрете да реферирате към скоро приключилия мандат на ГЕРБ, но няма да пропуснем да напомняме, че и на Вас ще Ви се налага да взимате трудни решения, и то съвсем скоро. Благодаря Благодаря. Имате думата за реплики, уважаеми колеги. Заповядайте, госпожо Богданова.

Благодаря Ви, госпожо председател. Господин министър, колеги! Колега Горанов, хубаво е, когато при определени обстоятелства и двамата сме прави. Разликата е в това и аз ще го повторя, че 4 години ние държим да бъде запазен нормативно уреденият ред, според който минималната работна заплата трябва да измерва обезщетението за отглеждане на дете до 2 години. години. Спорът за това доколко сме последователни Ви предлагам да не го водим, защото той е ясен като отговор и е безспорен, но ми се ще, ако ми позволите, да Ви кажа нещо, тъй като част от коментара Ви беше свързан с едни мои думи накрая. Уважаеми колеги, тъй като сме го ударили на спомени, аз съм си позволявала да Ви кажа, че всички бивши някога са били настоящи, че и Вие ще станете бивши и че е добре да си давате сметка, че следващите ще си позволяват да Ви укоряват по начин и ред, който те считат за правилен. На мен много би ми се искало тогава, тогава, когато ГЕРБ не отстоява, а формира сега своята нова позиция, моите уважения за това, всеки има право да вземе решение в зависимост от ситуацията, да си даде сметка, ще повторя – че менторството не е добър тон, защото в края на краищата Вие близо 4 години коментирахте какво са направили предишните и не успяхте да разберете какво сте направили Вие самите.

Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми колеги! Не мога да не направя реплика, тъй като с изказването на господин Горанов ни пуснаха в една посока на технология, параграфи допълнителни неща, които са включени, бих казал, в технократската страна. Репликата ми е в посока – това е жива фарисейщина. Тук продължава да властва духът на Дянков, духът на Дянков, на Вашето слънчице Дянков, по думите на господин Борисов. Защо казвам „фарисейщина”? Не може дясната ръка на Дянков ръка на Дянков – този, който непрекъснато го поддържаше и непрекъснато доказваше неговите погрешни теории, които се оказаха пагубни за българските майки, сега да ни обяснява как трябвало да се работи поновому.

Госпожо Нинова, заповядайте. Господин Горанов, не мога да приема тезата Ви, че ГЕРБ няма да си позволи в опозиция да прави предложения, които не са финансово обосновани, и ще се аргументирам защо не приемам тази теза. Вие правехте такива предложения, когато бяхте управляващи, което беше още по-недопустимо. Да припомня ли, че дефицитите във всички бюджети се покриваха с резервите? Да припомня ли, че увеличихте външния, вътрешния дълг с над 4 милиарда? Това не бяха действия в посока на финансова стабилност. Така че в още по-голяма степен не вярваме, че в опозиция ще правите предложения, които да са насочени към финансовата стабилност. И още един аргумент. Защо ако тази политика беше насочена към финансова стабилност, вкупом всички се отказахте от господин Дянков в момента, в който той беше сменен и вкупом всички хвърлихте вината персонално върху него за сбърканата финансова политика на ГЕРБ? Желаете ли дуплика, господин Горанов?

не са били обвързани с минималната заплата нормативно, те са я следвали. Ще потвърдя изказаната във Временната правна комисия позиция, че законодателят трябва, ако счете за целесъобразно, да намери обвръзка между определени икономически показатели и размерите на краткосрочните обезщетения. Но не трябва минималната работна заплата, която е измерител на най-ниското трудово възнаграждение в държавата, да бъде основа за определяне на социални плащания, тъй като те като икономически категории са съвършено различни. отнася до това дали от тази трибуна ще има цитиране на норми и на параграфи, повярвайте, че бюджетната материя е много техничарска и на който не му харесва, да не се захваща с нея.

До голяма степен, ако беше спазено швейцарското правило през всичките години на тройната коалиция, и правителството на ГЕРБ щеше да има възможност да го спазва. Но промените, които се извършиха в края на 2008 г. и се проявиха през 2009 г., направиха така, че за разлика от периода 2005 - 2008 г., когато годишният размер на изплащаните пенсии не надхвърляше 8,2-8,3% от брутния вътрешен продукт, в мандата на ГЕРБ те винаги бяха мечтаните от лявата опозиция тогава 10% и нагоре от брутния вътрешен продукт. (Реплика на министър Хасан Адемов.) Това не ни даде възможност да прилагаме швейцарското правило във всяка от годините, защото то не беше приложено коректно през 2009 г. Благодаря.

темата за паричните обезщетения за гледане на малко дете от една- до двегодишна възраст е тема, която трябва по принцип да обединява Народното събрание, а не да разделя позициите по един толкова важен въпрос. За съжаление, тази тема ни разделяше през годините, и то през последните четири години. Във връзка с това аз искам да Ви кажа, че най-важното от тази тема е, че става въпрос за демографската политика в България; става въпрос за изпълнението на Националната стратегия за демографска политика, приета 2006 г., до 2020 г.; става въпрос за това в България да се отглеждат деца в семействата; става въпрос за това да подобрим доверието в осигурителната система. Защото ако няма адекватни на осигурителния принос обезщетения в осигурителната система, при всички положения доверието в тази система ще се понижава. А тази система не може да съществува без доверие в нея – винаги ще има

държавното обществено осигуряване, ако има предвидимост, ако има достатъчно яснота по отношение размера на тези плащания, тогава доверието в тази система може да бъде възстановено. с това аз искам да Ви приведа и коректната информация, с която разполагам към този момент, защото тук се чуха някои неща от рода на „повече пари в осигурителната система” и така нататък. Уважаеми колеги, към днешна дата изпълнението на разходите по консолидирания по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване е със 101 млн. 100 хил. лв. преразход, господин Младенов! На следващо място, във фонд „Пенсии” преразходът е 161 млн. 400 хил. лв. Аз приемам коректната бележка на господин Горанов тези 92 милиона и 800 хиляди с другите краткосрочни – около 100 милиона, ако ги извадим от тази сума, става въпрос за преразход от 61 млн. 400 хил. лв. Към 30 април 2013 г., уважаеми господин Младенов. После ще Ви предоставя коректната информация. На следващо място, единствената икономия, която съществува в момента, е в перото за парични обезщетения за отглеждане на малко дете от една- до навършване на двегодишна възраст. Там икономията е 1 млн. 500 хил. така че когато говорим на тема „Има ли ги парите, или ги няма”, трябва да прочетем коректно това, което ни предоставят институциите в България. в приоритетите на програмата „Орешарски” е записано, че трябва да възстановим доверието в институциите и трябва да имаме доверие в нашите приходни агенции, трябва да имаме доверие в публичните институции, каквато институция е Националният осигурителен институт. Това е информация, предоставена от него. На следващо място, що се отнася до разхода за парични обезщетения за отглеждане на малко дете, по Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. тези пари са 114 млн. 518 хил. 817 лв.

при положение че се базираме на около 40 000 майки месечно. На следващо място, ако приемем втория

Министерството на труда и социалната политика. Предлагаме към днешна дата това да се случи в рамките на стабилизиращите социални мерки, които да бъдат ориентирани българските граждани да поемат да поемат тежестите на зимния период от 1 октомври. Но тук отварям една скоба – когато става въпрос за майки, когато става въпрос за толкова чувствителна тема, каквато е майчинството, ние заедно с колегата от Министерството на финансите господин Чобанов ще направим всичко възможно да преровим, както се казва, изтърсените джобове на Министерството на финансите и да се опитаме да намерим тези пари. Между първо и второ четене на този законопроект ще направя писмено предложение към водещата комисия, с което ще дадем окончателната позиция на Министерството на труда и социалната политика, респективно на правителството на Република България. Република България. Пак повтарям, преди да сме наясно точно за състоянието на бюджетните приходи и разходи към днешна дата ми е трудно да се ангажирам с прогнозата дали това увеличение да бъде от 1 юли или от 1 октомври, но, пак повтарям, оставаме открити за диалог, включително с колегите от ГЕРБ, включително с всички останали вносители, за да можем да намерим най-доброто решение за българските майки и да можем да ги зарадваме, след като в продължение на четири години, независимо от това как ще дефинираме – дали това плащане е било обвързано с минималната работна заплата, или е било определяно с бюджета на държавното обществено осигуряване всяка година, най-важното е майките да получат това обезщетение. Благодаря. Благодаря, господин министър. Заповядайте, имате думата за изказване.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Казват, че когато лъжата е на другия край на света, истината тепърва започва да я гони. Утехата е в това, че тя в края на краищата винаги я застига. Вчера беше един добър ден за българската демокрация, в която истината застигна лъжата и аз от тази трибуна искам да благодаря на господин Волен Сидеров, че даде възможност на българската държавност… Не бързайте да се радвате, драги приятели. Днес сме свидетели на една социална мимикрия. Това управление, тази политическа партия, които са символ на разрухата, които са символ на социалната безчувственост, които са символ на всичко онова, което докара което докара българския народ до пълно отчаяние, се опитват да намерят правия път. Но правият път на съгласието от тяхна страна днес ми прилича сякаш вълкът се е наметнал с овча кожа. Когато говоря за разрухата, аз искам да бъда конкретен ние предупредихме българския народ преди четири години, че „Ако подкрепиш Бойко – получаваш Костов” и то не като персонално участие в управлението, драги приятели, а като символ на разрухата. Образът на Костов е именно символ на разрухата. (Реплика

Когато става дума за българското дете, когато става дума за демографския срив, в който България е пропаднала, когато става дума за бъдещето на България, ние имаме само един принцип „Всичко за България, „Всичко за България, а за враговете на България – законът”. За онези, които докараха този народ до просешка тояга – законът е Вашето бъдеще. Затова аз приветствам и ще подкрепя двата внесени законопроекта. Искам да кажа, че това обединение на усилията не означава, че всичко е забравено. В канализацията на историята, към която сте се устремили, има място. Там Ви чакат великите сенки на Иван Костовци и на всички, които разгромиха

Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми колеги! Дължим уважение към българските майки, които освен че родиха деца по време на антисоциалното управление на ГЕРБ, но имаха смелостта да си защитят правата, протестирайки и в цялата страна, и пред Народното събрание, а и в него, и защитавайки своите интереси. Затова нека да припомним хронологията. Със старта на бюджетната процедура за 2013 г., на 5 октомври 2012 г. Сдружението на настоящите и бъдещи майки реагираха с писмо, с което изразяваха тревога от неувеличението на обезщетението за отглеждане на деца между една и две години. На 22 октомври майки излязоха на национален протест в повечето областни градове и доста от по-малките. Там се сформира Инициативният комитет за повече грижи за децата в България. Председателят на този комитет се радваме, че и днес е в залата на Народното събрание – Кристина Милтенова. Там, освен формирането на комитета, те написаха писмо до всички парламентарни групи. Внесоха си исканията в Парламента. На среща бяха поканени от Парламентарната група на Коалиция за България с председател Сергей Станишев, на която се изразиха исканията. Не знам защо, но от ГЕРБ тогава бяха обидени защо се срещали със Станишев, в същото време имахте писмо до всички групи, включително и до Вашата. Следваше флашмоб пред Парламента на 8 ноември. Редица други срещи със синдикатите – с Тренчев и Руска Бъчварова от „Подкрепа” и така нататък.

Извинявайте, за майки, които са без работа поради Вашите умения в управлението, на второ място, са без места в детските градини поради уменията на няколко кмета на ГЕРБ, които със стотици милиони изразходвани пари не могат да решат този проблем години наред, тоест те нямат място в детската градина за детето, нямат работа, за да работят и да му платят издръжката и гледачката, примерно, но не могат и да влязат в Парламента, защото са с детето си, или могат да влязат, ако го оставят на студа навън, това беше гавра с тях, както и да го погледнете. След тази хронология като обобщение какво направихте? Вие

приехте, че с 30 милиона спешно ще строим детски градини през 2013 г., за да осигурим места за децата. И стигаме до въпроса: какво става с тези 30 милиона? Аз съм внесъл отделно питане. Понеже касае бюджетни пари на Министерския съвет, надявам се в следващ парламентарен контрол да се отговори по-точно. По наблюдение и информация, която досега имаме, в София бяха предвидени 14 млн. лв. за седем градини. Повечето от тях не само че не са построени, а и не се строят – например в „Дружба” 2. Има депутат от ГЕРБ от „Дружба”, от район „Искър” – София. Дори е обяснено на родителите, че въобще няма да се строи там градина, а тя е от този списък.

засега всичките разведени с ГЕРБ, сигурно затова само те са проверени, точно при строеж и ремонт на детски градини, ясли и детски спортни площадки има констатирани нарушения по сигнали на общински съветници от БСП от София. Те са констатирани не от мен, не от мен, а от Агенцията за държавна финансова инспекция, от Сметната палата и от вътрешния одит на Столична община. Фактуриран е примерно платен асансьор за инвалиди, а такъв не е построен, и други по-малки или по-големи нарушения. Тоест оказа се, че сте превели едни 30 милиона с някаква спешна, пожарна цел и минимум някакъв резултат от тях ще видим в края на тази година или началото на другата. Естествено, превели сте ги там, сигурно защото са Ви трябвали средства за предизборната кампания. Знаем за „Котараците”, които се навъртат около строежа на детските градини и доставките на храна. Това е много грозно, когато се закача човек на такова ниво – от малкия порцион на детето да се опитва да печели някакви пари; и Вие да монополизирате всички доставки и всички строежи на детски градини. Мисълта ми е, че при всичките тези усилия резултатът се оказва никакъв и точно затова подкрепям изказването на госпожа Валентина Богданова. Никакво смирение не видях от Ваша страна. Не възразявам, че имате право да си еволюирате вижданията, да сте си оценили грешката. Прочетох с интерес мотивите на Вашия законопроект. В една трета от тях наистина се казва ден по ден как и къде сте си отчели Вашите грешки. В тази връзка усилията усилията трябва да продължат. Радвам се, че има проверка в Столична дирекция на вътрешните работи, сега сигурно ОДП се казва, в Икономическа полиция точно по сигналите, които са – че при строеж и ремонт на детски градини с бюджетни средства на Столична община

Не виждам. Друг желаещ за участие в разискванията? Не виждам. Обявявам разискванията за приключени.

Преминаваме към гласуване по реда на постъпилите законопроекти. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г., №

първо четене. Приети са и двата законопроекта. Уважаеми народни представители, с това приключваме днешното заседание.